Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog ste primili u pretince. Hitni je postupak i primjenjuje se sukladno propisu odnosno utvrđivanom članku 161. Poslovnika. Prema članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, u skladu sa Poslovnikom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za ratne veterane. Izvješća sa sva ta tri odbora smo primili. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Da li želi predstavnik predlagatelja uvodno uzeti riječ? Da. Državni tajnik, gospodin Krunoslav Mesarić. Izvolite tajniče. **Mesarić, Krunoslav** Hvala gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članovima njihovih obitelji. Ono osnovno i temeljno što treba reći odmah na početku, tim izmjenama se ne dira u prava hrvatskih branitelja već se ovim izmjenama usklađuje samo Zakon o pravima hrvatskih branitelja sa pravnom stečevinom Europske unije. Dakle, predmet izmjene su članci 60. i 61. koji govore o oslobođenju od carina i poreza. uniji danas postoji Uredba Europske komisije o carinskim oslobođenjima koja ne uvažava eventualno propisivanje oslobođenja od plaćanja carine nekim drugim propisom osim carinskim kodeksom i uredbom Republika Hrvatska tijekom pregovora o pristupu i članstvu u obvezi je najkasnije do pristupa eliminirati dijelove svih autonomnih zakona koji sadržavaju odredbe o oslobađanju od plaćanja carine pri uvozu određenih roba. pri uvozu određenih roba. Ovim zakonom također predviđeno je oslobađanje od plaćanja carine iz članka 60. i 61. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prestaju važiti danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Napominjemo da ćemo i dalje nakon pristupa Europskoj uniji kao Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti najtežim … /Govornik se ne razumije./… iz Domovinskog rata prve skupine, 100% prve skupine, dodjeljivati osobne automobile uz iste uvjete kao i do sada, a uz ortopedska i druga pomagala za sve invalide nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji bit će oslobođeni plaćanja carine na temelju neposredne primjene uredbe Europske komisije o carinskim oslobođenjima. Porezne olakšice koje koriste hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prigodom uvoza osobnih automobila i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti, sad predviđene i člancima 60. i 61. Zakona također se moraju uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije. Naime, direktiva Vijeća 2006/112 EZ ne predviđa mogućnost oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Međutim, Republika Hrvatska je postavila u pregovaračkom stajalištu za poglavlje 16.-Porezi zahtjev za prelaznim razdobljem za primjenu nulte stope poreza za medicinske proizvode, za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili tjelesnih nedostataka, te zahtjev za prijelazno razdoblje za oslobađanje od poreza za dodanu vrijednost pri nabavi osobnih automobila za neke skupine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. Kako pregovori s Europskom unijom za poglavlje 16.-Porezi nisu otvoreni, to nije poznata konačna odluka po zahtjevima za prelazno razdoblje. Kako nije poznata konačna odluka, ovim zakonom predlaže se da se pitanja usklađenja poreznih olakšica iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja reguliraju Zakonom o porezu na dodanu vrijednost odnosno posebnim poreznim propisom koji će biti usklađen s pravnom stečevinom Europske unije do pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji. Dosadašnja primjena Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koje se odnose na carinske i porezne olakšice ukazuju na neke slučajeve zlouporabe narečenih prava i narečenih olakšica. Nabrojani su primjeri zlouporabe carinskih i poreznih olakšica kada su osobni automobili i gospodarski inventar uvezeni s carinskim i poreznim olakšicama pri isteka roka zabrane otuđenja temeljem različitih ugovora ili punomoći prenose na korištenje drugih osoba. Takovim pravnim poslovima gubi se osnovni smisao carinskih i poreznih olakšica. Ovim zakonom se predlaže produljenja roka zabrane otuđenje osobnih automobila i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti sa dvije na četiri godine te utvrđivanje najviše vrijednosti za osobne automobile koji se uvoze temeljem carinskih i poreznih olakšica, predviđenih zakonom o pravima hrvatskih branitelja. Također je predviđeno i propisivanje uvjeta kojima će se preciznije nego do sad urediti plaćanje carine posebnog poreza, poreza na dodanu vrijednost u slučajevima nepoštivanja odredbi o zabrani bilo koje vrste otuđenja osobnog automobila ili opreme za obavljanje djelatnosti uvezene uz carinske i porezne olakšice. uredbom Vlada Republike Hrvatske koju će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona bit će regulirane odredbe ovog zakona o uvjetima za plaćanje carine, posebnog poreza, poreza na dodanu vrijednost u slučaju nepoštivanja odredbi o zabrani otuđenja, u slučaju zabrane bilo kojeg otuđenja osobnog automobila ili opreme za obavljanje djelatnosti uvezene uz carinske i poreske olakšice. Hvala. Hvala gospodinu državnom tajniku. U ime klubova? U ime odbora žele se izvjestitelji? Gospodin Josip Đakić u ime Odbora za ratne veterane. Nećete? Dobro. Drugi odbori? Nema interesa. Prelazimo na klubove. U ime kluba SDP-a, uvaženi kolega zastupnik Ivica Pančić. Izvolite kolega.

Gospodine predsjedavajući Hrvatskog sabora, gospodo državni tajnici, dame i gospodo evo po treći puta. Znači koliko smo shvatili ovim izmjenama Zakona o pravima hrvatskih branitelja planira se da se automobili nabavljeni uz porezne olakšice za branitelje neće moći prodavati i darivati 4 godine nakon uvoza. Znači, umjesto dvije godine povećava se na četiri, a oni koji to žele morat će platiti punu carinu i porez. A cilj je spriječiti zlouporabe braniteljskih olakšica. Znači, podvlačim cilj je spriječiti zlouporabe braniteljskih olakšica. Prije nekih 4 sata ovdje pred vama govoreći o izvješću o pravima hrvatskih branitelja rekao sam da SDP prima k znanju to izvješće zato što smatramo da je cjelokupni sustav skrbi za hrvatske branitelje financijski neću reći neodrživ, ali nije u skladu sa tim načelom. I zbog toga što taj sustav generira čitav niz nepravilnosti, pa sam i spomenuo nekoliko većinom vezane uz dobivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida i dobivanje prava iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ovaj segment prava hrvatskih branitelja što se tiče carinskih i poreskih olakšica u vezi uvoza automobila ili gospodarskih strojeva sam ostavio evo za ovu točku dnevnog reda. I kada sam ja spomenuo te dvije stvari da nije održiv cjelokupni sustav, a što ćemo tek vidjeti na žalost svi mi za par mjeseci. O tome govore i ekonomisti koji su vezani uz hrvatsku Vladu to se sada potvrdilo i na ovome primjeru. Sjetimo se 2001. godine kada se išlo sa donošenjem novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Među ostalim jedna od većih izmjena bilo je ograničavanje prava na uvoz automobila. Kako je tada oporba reagirala? Proglasila je Vladu da napada same temelje Domovinskoga rata. Automobili su bili izgovor da se tadašnja Račanova vlada uz moju malenkost proglase maltene veleizdajnicima zato što se pokušalo regulirati ovaj segment pitanja. Zato što je to bilo potrebno zbog priključenja Hrvatske različitim gospodarskim asocijacijama na zapadu i tada je uslijedilo čitav niz napada. Sjetimo se, kao što se trebamo prisjetiti i krajem devedesetih kako je uopće to pravo i stupilo na snagu. Čini mi se da se plaće nisu mogle povećati u državnoj administraciji pa se onda iznašla mogućnost da se ljudima da pravo na uvoznicu. Ubrzo je to izmaklo bilo kakvoj kontroli. Nastupio je kaos. I onda je Vlada 2000. godine pokušala koliko toliko to regulirati, unijeti izmjene u zakon 2001. godine uz napade o kojima više neću govoriti. Onda je došla nova HDZ-ova vlada koja je izmijenila zakon. Većinu odredbi koje reguliraju ovo pitanje potpuno prepisala i sada ide sa zahtjevom za izmjenama tih odredbi iz zakona faktički iz zakona 2001. godine pozivajući se da je cilj spriječiti zlouporabe braniteljskih olakšica. Da je SDP to napisao bili bismo veleizdajnici. Kada HDZ to napiše to se mora prihvatiti. I nećemo biti protiv ovoga, nećemo. Zato što znamo da je to potrebno, ali nije dobro pozivati se na Europsku uniju, pa onda to činimo radi Europske unije. Pa valjda činimo radi sebe, radi ove države, radi nas i radi naše djece, a ne radi Europske unije u koju tko zna kada ćemo ući. I ovo pitanje treba biti regulirano. Ono što dvojim to je da li je uopće trebalo ići u izmjene zakona osim zbog prilagođavanja kada uđemo u ili se sve to moglo riješiti. Prvo funkcioniranjem pravne države, jer onaj tko zloupotrebljava ova prava pa preprodaje treba biti sankcioniran i da li je sama Vlada trebala u uredbi, kao što je i ovdje predviđeno, se može, koji automobili se mogu uvesti, a koji ne. netko ima malo duže pamćenje, ali ovo nije bilo tako daleko. Prije nekoliko mjeseci za ovom istom govornicom premijer je sam rekao kada se spomenulo pitanje uravnoteženja plaća, odnosno smanjenja dužnosničkih plaća tada je rečeno nećemo uravnilovku. To je komunizam. To je povratak u socijalizam. A što je sada ovo? Kada se predviđa da će Vlada onemogućiti uvoz automobila iznad određene klase. A zašto premijer može voziti jedan automobil ili ne znam bilo tko iz politike bilo što da li BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari ili ne znam što. A branitelj, ovo je sada čisto teoretsko ili filozofsko pitanje ne bi mogao uvesti isto Ferrari za vlastite potrebe. Možda ima branitelja koji imaju mogućnosti. Ne primaju samo mirovinu ili invalidninu. Možda se bave gospodarstvom, možda su gospodarstvenici uspješni i žele upravo zbog i poslovnih aktivnosti jedan dobar automobil i iskoristiti će ovu povlasticu ako je još imaju. Zbog čega njih ograničavati, a ne potruditi se da pravna država sankcionira sve one koji uvezu. Čini mi se da je ovdje povod jedan tajkun iz Splita koji je uvezao automobil, ne znam što, Ferrari, što li, Maybach, eto, na povlasticu nećaka ili ne znam koga. A onda je to trebalo sankcionirati. Već sada mi sve ubuduće zbog toga slučaja ćemo ograničavati. Naravno, neće svijet propasti zbog toga, ti slučajevi se mogu izbrojati na prste jedne ruke. Ali to je možda onda trebalo riješiti opet uredbom bez nekih prevelikih izmjena zakona. Samo da podsjetim, ovo je čini mi se četvrta izmjena toga toga savršenog zakona iz 2004. godine. Vidite kako neke stvari nije dobro previše glorificirati, gospodo iz ministarstva. I još će biti izmjena, pa to život nosi. To je sasvim nešto normalno i zato nemojmo se ljutiti kada ukažemo na određeni problem. To je dobronamjerno, krajnje dobronamjerno. Tako i oko ovoga pitanje nećemo vas proglasiti izdajnicima Domovinskoga rata zato što eto, regulirate određena prava i sve ono što ste govorili nama, već jednostavno prihvaćamo ovaj prijedlog zakona i nadamo se da ćete sljedeći puta kada budete išli sa novim izmjenama zakona doći i pošteno priznati da je stanje u državi takvo i da neke stvari ponovno treba regulirati i budite uvjereni da sa ove strane ćete naći sugovornika od kojega možete očekivati konstruktivne prijedloge. Hvala. Imamo dvije prijave ispravaka navoda. Najprije uvaženi kolega Josip Đakić. Izvolite gospodine. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, pa samo ću jednu ispravku netočnog navoda da se provodi … /Govornik se ne razumije./ … ili da se ograničava nekome kakav će automobil kupiti, pogotovo hrvatskom branitelju. Naime, želim se samo izjednačiti sa stopostotnima i sa njihovim pravima. Automobil je za hrvatskog ratnog invalida stopostotne kategorije u nabavci države. Ono što vi niste činili, što ste ostali dužni 380 automobila. To je ova Vlada odradila odmah na početku mandata i sada želimo da svi drugi koji nabavljaju po povlasticama do ulaska u Europsku uniju budu u skladu sa tim cijenama automobila koje je nabavilo ministarstvo za stopostotne najteže invalide prve skupine. Hvala lijepo. I još jedna prijava ispravka, uvažena kolegica Suzana Bilić Vardić. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Pančić je iznio niz netočnosti u svojoj raspravi, ali to nas to nas ne čudi. Ispravljam samo netočan navod da je ova Vlada i ministarstvo da smo glorificirali Zakon o pravima hrvatskih branitelja jer, citiram "da on "da on ne može ostati isti jer život donosi promjene". Kolega Pančiću. Ne nosi samo život promjene, nego i približavanje Hrvatske Europskoj uniji donosi određene. Ne onaj život, kolega Leko,

lijepo. U ime kluba HDZ-a, uvaženi kolega zastupnik Josip Đakić. Izvolite kolega zastupniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče i gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo, navedene odredbe zakona i izmjene zakona koje su predložene o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata su nužne i potrebne s obzirom da Europske unije, oslobađanje od plaćanja carina prije svega određuju potpuno slobodan uvoz i izvoz roba i usluga glede plaćanja carina između država članica Europske unije. To je jasno i dvosmisleno rečeno i želim da ne uzimam vrijeme ovom Visokom domu jer je sve definirano jasno. Želim samo pročitati određene stvari stvari koje bi vas trebale uputiti na ono što ne znate. Prije svega potrebno je gore rečene odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji uskladiti sa uredbom Europske komisije o carinskim oslobođenjima, broj 918/73. Rečena uredba ne poznaje oslobođenje po gospodarskoj osnovi, a zabranjuje oslobođenje od plaćanja carine nekim drugim propisima osim zajedničkim propisima To su osnovne stavke zbog čega se ide u izmjene i dopune ovoga zakona i one nisu na štetu hrvatskih branitelja jer hrvatski branitelji i dalje ista prava do ulaska u Europsku uniju imaju, a s obzirom da je jasno vidljivo da hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, do sade je ostvaren iz država članica Europske u postotku od 95%, znači samo 5% iz zemalja Amerike ili ne znam koje, ili Kine ili nekih drugih zemalja, stoga sve drugo je rečeno da će biti regulirano posebnim propisom o porezima. Znači da nikakve bojazni nema jer naši hrvatski branitelji većinu svojih automobila ili strojeva ili pomagala koje uvoze, uvoze iz zemalja Europske unije, tako da nikakvih spornosti nema ni tumačenja. Želim samo naglasiti da sve izmjene i dopune zakona nisu ni u kom slučaju išle na štetu hrvatskih branitelja, nego su išle na njihovu korist. Stoga, da vidimo smanjenje na 6 milijardi i 200 milijuna kuna koje Ministarstvo branitelja ima je za vas smanjenje. Smanjili ste 380 automobila koje niste isporučili stopostotnim invalidima prve kategorije. 2500 hrvatskih ratnih invalida je ostalo bez svojih primanja. Zbog toga i danas još ministarstvo vraća novce po presudama pravomoćnim. To vjerojatno ko da su vaši neki sudili ili možda po vezi su sudili ili ukidali. Da ne bi ovu sabornicu pretvorili u neželjene prozivke, ja samo želim reći da sigurno da bi prvi digli glas da se radi o nekakvim smanjenjima na štetu hrvatskih branitelja da bi prvo partnerski sa Vladom kao što smo i do sada dogovorili sve potrebne stavke da bi prije svega želeći ovu državu, braneći ovu državu, prolijevajući krv za ovu državu, ostavljajući dijelove tijela zasigurno i sada našli razuman sporazum sa Vladom Republike Hrvatske ukoliko je to potrebno kako bi donijeli najbolje propise i zakone, a ne rezati onako kako ste to rezali u svom mandatu. Nismo vam zaboravili, a to pokazuju svakodnevno i na svakim izborima hrvatski branitelji pokazuju koliko ste vi bili dobro za njih. Hvala vam lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Ispravak navoda, uvaženi kolega Ivica Pančić. Kolegi Đakiću ide dobro dok se drži konkretne teme, a kad zapliva u političke vode onda svašta kaže pa među ostalim i da sve što su učinili je išlo u korist hrvatskih branitelja, je li tako? Kolega Đakić, sjetimo se splitske rive i devet generala koji su završili u Haagu. I to je vaše djelo. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Za raspravu se prijavila uvažena kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite kolegice. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Da je ovaj zakon tako dobar i da govori o tome o čemu svesrdno govori kolega Đakić onda bi tu bila gospođa Kosor, ali nje nema. …/Upadica se ne čuje./… Tako, jutros je bila ali sad povodom ovog prijedloga zakona je nema i to je činjenica. I da se povećavaju i malo kakva prava ili bar nagovještaj povećanja daje, ili da se ispunjavaju sva po donesenim zakonima ona bi bila tu ali nje sada tu nema i ostavila je ovdje kolege neka evo slušaju i ono što ne piše u prijedlogu zakona. Naime, u prijedlogu i obrazloženju zakona jasno piše da se ovim zakonskim prijedlogom predviđa prestanak važnosti carinskih olakšica pri uvozu osobnih automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata od druge skupine do četvrte skupine i članovima obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i opreme za obavljanje samostalne profesionalne djelatnosti hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i to s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ali samo u slučaju uvoza i izvan država članica Europske unije. Dakle, istina je samo utoliko što se to neće dogoditi sutra. Dakle, vi to sada ovdje tješite sve nas skupa i hrvatske branitelje tko zna kad će ući Hrvatska ući u Europsku uniju pa onda možete još uvoziti auto i opremu, samo još kad bi imali i čime. E pa vidite, dakle radi se o smanjenju. Da ne ponavljam sve ono što je lijepo rekao kolega Pančić, da je ovo prijedlog zakona donesen puno ranije govorili biste posve drukčije. Sada govorite i pozivate se na nešto što je bilo tko zna kada i krivo interpretirate ovaj prijedlog zakona. I ponovo se manipulira braniteljskom populacijom. Ponovno postajete branitelji branitelja. Ma branitelji su bili branitelji, njima ne trebaju branitelji koji će njih braniti. Njima je dovoljno da se njima ne manipulira. …/Upadica se …/Upadica se ne čuje./… Dobro, ja sad s vama neću polemizirati. Dignite pločicu pa ćemo se lijepo porazgovoriti onako po poslovniku. Evo vidite, jedno od obrazloženja za ovakvo postupanje dakle zbog čega dolazi do smanjenja ovih prava jedno od toga je pristupanje Europskoj uniji i približavanje Hrvatske Europskoj uniji. Molim vas, Uredba o carinskom oslobođenju iz Europske unije s naknadnim amandmanima donesena je temeljna odredba 83. Posebne uredbe koje su mijenjale i nadopunjavale ovu osnovnu uredbu donesene su također tijekom 83. godine i 94. godine. Pa o čemu onda vi pričate? Vidite koliko to nelogičnosti ima u svakoj takvoj jednoj zadojenosti nečim iracionalnim. To nije logično. Ono o čemu je kolega Pančić govorio, mijenjali ste zakon da bi došli opet na ovo. Pa zar se onda nismo približavali Europskoj uniji. 94. je čak donesena takva uredba s amandmanima i takvi zakoni su o čemu je govorio kolega Pančić bili doneseni 2001. godine, da bi se vi ponovo, sve ove godine vraćate se na one zakone koji su bili tada doneseni pa i u kaznenom, i u ovom i u onom segmentu. I što je rekao kolega Pančić, treba biti samo zločest pa vraćati samo inat na inat da budemo protiv ovoga. Pa zar je to politika? Treba biti odgovoran i oporbi da biste bili sutra odgovorni na vlasti. Ali vi ste bili neodgovorna oporba i danas ste neodgovorna vlast. vlast. Za sve zaslužni a ni za što odgovorni. I još kad bi bila zločesta trebalo bi opet spomenuti splitsku rivu, kako se ćurlikalo na splitskoj rivi i što se dogodilo. A čemu to vodi? To stvarno ne donosi poene ni onome tko govori ni kome je upućeno. Dajmo vidimo. I zato kad se dadu nekakva obrazloženja i konkretna i kad ne možete iz toga izaći poslušajte, promijenite, nemojte se vraćati u neku prapovijest koja vas onda odvodi opet ponovo u jednu nelogičnost. Evo, ja zbog toga i na tragu onoga što je rekao kolega Pančić govoreći u ime kluba SDP-a podržat ću ovaj prijedlog sa jednim zaista i apelom i apelom da se prestanemo ponašati huškački prema toj populaciji jer ih na takav način tretiramo kao neodgovorne ljude, oni su odgovorni ljudi. I ne služe za manipulaciju, oni nisu objekt nego su subjekt. I zapamtite, braniteljima ne trebaju branitelji. Hvala lijepo. Imamo dvije prijave ispravka navoda. Najprije uvažena kolegica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod i tvrdnju koju je iznijela kolegica Marinović a to je „Da je ovaj zakon dobar za branitelje bila bi potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske sada ovdje.“, završen citat, to je ovo što ispravljam. Uvažena kolegice, da ste jučer pozorno slušali i pratili aktualno prijepodne a ne se igrali kviza i tugovali zbog izbornog poraza u nedjelju čuli biste da je kolega Đakić pred cijelom hrvatskom javnošću jer to aktualno prijepodne Hrvatska televizija prenosi direktno postavio pitanje ministrici branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti i potpredsjednici hrvatske Vlade gospođi Jadranki Kosor upravo pitanje o najavljenom Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima i da je gospođa potpredsjednica Vlade jasno i glasno rekla o čemu se radi. Nažalost, vi niste slušali. Imate tablice. Uvaženi kolega Josip Đakić. Gospodine potpredsjedniče. Samo ću jednu netočnost, da je to doneseno još 94. godine kako je to gospođa Antičević već ustvrdila. Naime, Direktiva vijeća 2006/112 EZ-a ne predviđa mogućnost oslobađanja plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Međutim, Republika Hrvatska je postavila u pregovaračkom stajalištu za poglavlje 16.-Porezi zahtjeva za prijelaznim razdobljem za primjenu 0% poreza za medicinske proizvode, za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili tjelesnih nedostataka te zahtjev za prijelazno razdoblje od oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost pri nabavi osobnih automobila za neke skupine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. Znači, iz 2006. godine. O čemu vi govorite danas? Ja uopće nisam vas razumio zašto insinuirate stalno sa nekakvim datumima koji uopće ne stoje. Jasno i nedvosmisleno je tu da je direktiva Vijeća od 2006. godine. lijepo. Evo prijava replike. Uvaženi kolega Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (SDP)** Kolegice, dobro ste primijetili kada ste rekli da neodgovorna oporba ne može biti odgovorna vlast.

i četiri godine smo mukotrpno radili da bismo je ponovno osovili na noge i HDZ je ponovno krenio uništavati. … /Svi Ono što se voli, ne može se pljačkati i nitko ne može imati monopol nad apsolutnom istinom. I svi koji ulazimo u politiku moramo znati da ništa nije počelo sa nama i da ništa neće završiti sa nama. A izgleda da to HDZ zaboravlja. Bože, zašto uvijek to mora na braniteljima ovako zakuhati? Odgovor na repliku uvažene kolegice Pa evo kolega Pančiću čudite se. Nemojte se više čuditi jer ću se ja početi onda čuditi vašem čuđenju. HDZ je tu majstor i nitko mu ne može parirati gdje često izgubio je izbore u najvećim gradovima. U najvećim gradovima je izgubio. U pojedinim gradovima je dobio manje nego što je dobio SDP. Većinom je dobio na selima. … /Upadica se ne Zadar je izuzetak. Ali općenito, da gospodo, kad već spominjete Zadar, tamo je on izgubio, tamo sam ja izgubila sa 40% koliko su dobili vaši kandidati koje vi ovdje promovirate kao pobjednike. U Splitu, Zagrebu i Rijeci skupite sve, nećete dobiti 40%. I smijete se tome. Jer ste majstori da laž pretvarate u istinu i istinu u laž, da izborne pobjede pretvarate tuđe u izborne poraze, a vlastite izborne poraze u izborne pobjede. Ali zašto je to tako? Zašto je to tako? Kad vi govorite kolega Pančiću o rodoljublju i o nečijem rodoljublju nečije je golo i pusto i istinito, a nečije kolega Pančiću što vi dobro znate i svi mi skupa i branitelji da se nečije piše sa mnogo, mnogo nula. Hvala. Imamo jednu pločicu povrede Poslovnika. Kolega Matković, izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče. Nisam imao nakanu dignuti ovu pločicu, ali digao sam je isključivo zbog jednog, a to je povreda Poslovnika, članka 209. Kolegica … /Govornik se ne razumije./… nije držala teme o kojoj razgovaramo, a i ovdje je tako uvredljivo govorila o nama koji smo sa sela. Vi govorite o diskriminaciji i predlažete Zakon o diskriminaciji, a diskriminirate nas sa sela kao da nismo ljudi. Sram vas bilo kolegice! Samo ste vi iz Zadra građani! Samo ste vi građani. **Friščić, Josip (HSS)** Nemojmo tako… **Matković, Borislav rečeno je kako je rečeno. I ja živim na selu i isto sam se tako osjećao kao ono… … /Upadica: Da, mi smo vam manje vrijedni u odnosu na nju./… Iz drugog reda, ali nema veze, ja znam da nije ona tako to i mislila. … /Upadica se Nije ispravljao. o tome da se povreda Poslovnika sastoji u nečemu što ja nisam rekla. Meni on ovdje imputira da ja dovodim u pitanje jedne ili druge. Ja sam samo rekla gdje su oni pretežno. To je u manjim mjestima. I u čemu je sad problem? Pa valjda se on toga ne stidi. Ja nisam ništa, ja sam samo rekla u činjenicama. … /Upadica se ne čuje./… Ali to je istina da ste vi dobili u manjim mjestima, selima, zaseocima i ćorsokacima. To je točno. Znači, točno je u malim mjestima, zaseocima i ćorsokacima. Ok. Hvala lijepo. Da ne bude poslije opet nismo rekli, ja sam ponovio da to bude u zapisniku. Mislim da smo ovime… a nismo iscrpili. Imamo još jednu prijavu za raspravu. I ja sam se malo unio u sve to. Uvaženi kolega Petar Mlinarić se javio za raspravu. Izvolite kolega Mlinarić. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. U Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u člancima 60. i 61. propisani su uvjeti za priznavanje carinskih poreznih olakšica hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i s članovima obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. koriste pri uvozu osobnih automobila, opreme za obavljanje samostalne profesionalne djelatnosti i kada uvoze ortopedska pomagala. Zakon uređuje potpuno oslobađanje od plaćanja carine, PDV-a i posebnog poreza za određene kategorije najtežih invalida rata I do IV kategorije te za članove obitelji poginulih, nestalih, zatočenih hrvatskih branitelja kada za svoje potrebe uvoze osobne automobile. Pri tome, za najteže 100%-tne HRVI I skupine Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na teret proračunskih sredstava nabavlja osobne automobile bez carine i bez poreza, a potom ih dodjeljuje u vlasništvo ovim invalidima prema zakonu o pravu na takvu besplatnu dodjelu. HRVI IV skupine imaju svaki sedam godina. Kako su prihodi od naplaćenih carina prihodi unije, a ne zemalja članica, a to je Republika Hrvatska, tijekom pregovora o pristupu u članstvo u obvezi je najkasnije do toga pristupa eliminirani dijelovi svojih autonomnih zakona koji sadržavaju odredbe o oslobađanjima od plaćanja carine pri uvozu određenih roba. Slijedom iznesenoga oslobađanja od plaćanja carine predviđeno je Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji potrebno je uskladiti sa propisima Europske unije do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Analiza Carinske uprave Republike Hrvatske za protekle dvije godine iskazuje sljedeće. Ukupno je uvezeno automobila za HRVI šeste skupine i članova obitelji smrtno stradalih branitelja u vrijednosti oko 110 milijuna kuna od čega 94% podrijetlom Europske unije. Uvezeno je gospodarskog inventara sveukupno 103. milijuna od čega također 85,4 podrijetlom iz Ovim zakonskim prijedlogom predviđa se prestanak važnosti carinskih olakšica pri uvozu osobnih automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata od druge do četvrte skupine i članovima obitelji smrtno stradalih, zatočenih, nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i opreme za obavljanje samostalne profesionalne djelatnosti i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zatočenih i nestalih. Dosadašnja provedba odredba zakona koje se odnose na carinske i porezne olakšice ukazuje na slučajeve zlouporabe prava narečene olakšice. Najbrojniji su primjeri zlouporabe carinskih olakšica kada se osobni automobili i gospodarski inventar uvezen s carinskim i poreznim povlasticama prije isteka roka zabrane otuđenja temeljem različitih ugovora ili punomoći prenose na korištenje drugim osobama. Takvim pravnim poslovima gubi se osnovni smisao carinskih i poreznih olakšica. I zato podržavam ovaj zakon i mislim da smo na vrijeme krenuli sa tim zakonom sa usklađenjem sa Europskom zajednicom. Hvala. Hvala lijepo. Prijave za raspravu smo iscrpili. Želi li predlagatelj uzeti završnu riječ? Gospodin državni tajnik, izvolite gospodine Mesarić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ovaj zakon koji je pred vama dobio je prolaz od saborskih zastupnica i zastupnika koji su raspravljali. Na kraju jedno, zapravo dvije stvari moram ponovo podcrtati. Ono što sam rekao na početku pa me možda niste dobro čuli. Prvo, ni jedno pravo što se tiče carinskih i poreznih olakšica iz članka 60., 61. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nije ukinuto. I drugo, carina unutar carinske unije je nula stopa, nulta stopa, a što se tiče roba i usluga, zapravo roba i proizvedenih van Europske unije prihod od tih carina u carinskoj uniji nije samo prihod države, pa smo dužni sukladno uredbi Europske unije tako i regulirati da carine se ne mogu regulirati drugačije nego uredbama carinske unije. Hvala.

Hvala